i 1 suzdržan. Dajem na glasovanje Konačni prijedloga Zakona o službenicima, namještenicima u lokalnoj, područnoj, regionalnoj samoupravi.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 Uvaženi Antun Palarić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu. Izvolite. **Palarić, Antun** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Sustav lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj je jedan učinkovit sustav, sustav koji dobiva sve više nadležnosti i odgovornosti, koji preuzima znatan dio odgovornosti za razvoj svoga kraja a time i ravnomjernijeg razvoja Republike Hrvatske. Stoga držimo da taj sustav mora imati jaki administrativni kapacitet i da se radni odnosi u lokalnoj samoupravi koji sada zapošljava preko 12 tisuća lokalnih službenika i namještenika moraju biti uređeni posebnim zakonom. Do sada se primjenjivao jedinstveni zakon na državne službenike i lokalne službenike i namještenike. Mi smo u međuvremenu proveli značajnu reformu službeničkog sustava ugrađujući europske standarde i vjerujemo da smo zakonom a osobito primjenom zakona i izgradnjom institucija koje primjenjuju Zakon o državnim službenicima unaprijedili službeničke odnose u Republici Hrvatskoj. Do sada je raniji Zakon o državnim službenicima ostao na snazi u odnosu na lokalne službenike odnosno odgovarajuće se na njih primjenjivao što mislimo da u budućnosti nije moguće i da je trebalo i taj sustav urediti posebno posebnim zakonom ali na način da se u taj posebni zakon ugrade univerzalne vrijednosti i dostignuća radnih odnosa koji vrijede u Hrvatskoj državi. Iako je riječ o europskom zakonu ovaj zakon se nalazi pred vama u drugom čitanju. Dakle mi smo pristalo da se o njemu provede rasprava u redovitoj proceduri i vjerujemo da i to će dati doprinos da zakon bude kvalitetniji. Neću ponavljati sve ono što je rečeno u prvom čitanju jer je zakon obiman i cjelovit samo ću naglasiti da postrožujemo uvjete za prijemu lokalnu službu tako da kao zapreka za prijem se spominje između ostalog vođenje kaznenog postupka ili osuda za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog čudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, sigurnosti, pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprave, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti. Ovo sam morao naglasiti radi vas koji ćete vjerujem donijeti ovaj zakon ali i radi hrvatske javnosti da shvati kako inzistiramo i da u lokalnim službama ne budu primane osobe koje iza sebe imaju nečasnu prošlost ili protiv kojih se vodi neki od postupaka za ova koja bih nazvao jednim sumarnim izrazom nečasna kaznena djela. Naravno da smo mi pokušali razraditi i odgovornost, osigurati dvostupanost u rješavanju predmeta koji se tiču lokalnih službenika, propisati provođenje javnog natječaja za prijemu službu i urediti čitav postupak provedbe javnog natječaja kako bi i prijem bio transparentan ali i odgovornost službenika te teške i lake povrede službene dužnosti. Naglasio bih da za razliku od prvog čitanja smo uredili i prijem pripadnika nacionalnih manjina. Na snazi je ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i stoga ga kroz sve posebne zakone razrađujemo kako bi u cijelosti mogao biti primijenjen tako i u ovom zakonu smo to uredili. Vidim da smo dobili i amandman na taj članak. O tom amandmanu ćemo se izjasniti kada za to budu stvoreni uvjeti, kada se budemo izjašnjavali o ostalim amandmanima. Još jedna razlika je u odnosu na prvo čitanje a to je da se u ovom prijedlogu, konačnom prijedlogu zakona ne nalaze koeficijenti za radna mjesta. Naime raspravljajući na Gospodarsko-socijalnom vijeću i u javnoj raspravi odlučeno je da se cjelovito uredi sustav plaća svih onih osoba koji se plaćaju iz javnih prihoda kako državnih službenika tako lokalnih a tako i javnih službenika. Stoga će Vlada na jesen predložiti i Zakon o plaćama državnih službenika ali i poseban zakon koji će urediti plaću u lokalnoj samoupravi i u javnim službama gdje ćemo nastojati uvesti jedan realan odnos ali ne na način da bilo kome plaće padaju već po mogućnosti da se plaće poboljšaju tamo gdje postoje značajniji zaostaci. Gospođe i gospodo zastupnici ovaj zakon je bio dan na mišljenje i nacionalnim udrugama gradova, općina i županija i ugradili smo gotovo sve primjedbe koje smo dobili. Čak smo i sa gradom Zagrebom razgovarali o ovom prijedlogu zakona i vjerujemo da je to zakon koji odgovara hrvatskom trenutku, lokalnoj samoupravi 2008. godine i koji otvara prostor za daljnje unapređenje kadrovskih, administrativnih kapaciteta jedinica područne i lokalne samouprave. Stoga vas molim da podržite donošenje ovog zakona i da 12 tisuća lokalnih službenika i namještenika konačno ima riješen na zakonit uređen svoj radno pravni status. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo klubovi. U ime Kluba HDZ-a uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, gospođe i gospodo zastupnici. Nakon usvojenog Ustava Republike Hrvatske 1990. 1990. godine, krajem 1992. i tijekom 1993. pored temeljnog Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi doneseni su i ostali organski zakoni za ustrojavanje i početak rada funkcioniranja lokalnih jedinica. Tada doneseni zakoni uredili su nadležnosti i ovlasti tijela lokalnih jedinica, međusobne njihove odgovornosti odnose, način izbora predstavničkih tijela, financiranja lokalnih jedinica ali je izostalo donošenje cjelovitog Zakona o radno pravnom statusu po osnovi rada službenika i namještenika pa je to prijelazno prijelazno razdoblje uređivao Zakon o upravi iz još daleke 1978. godine. 2000. godine promjene Ustava otvaraju platformu za reformu sustava lokalne samouprave te započima proces decentralizacije poslova i ovlasti 2001. godine novi Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi koji rezultira i konkretnom decentralizacijom. Oba zakona tumače da upravne i stručne poslove u tijelima jedinice lokalne i regionalne samouprave obavljaju službenici a namještenici prateće i pomoćne. Međutim prava, obveze i odgovornosti se na odgovarajući način uređuju Zakonom o državnim službenicima i namještenicima a to nije način koji je primjeren potrebama, posebnostima i različitostima lokalne samouprave. Provedena saborska procedura tijekom 2002. godine do danas nije iznjedrila zakon kojim se uređuje ravnopravni status službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi, pa primjena još uvijek zakona koji se uređuje ta pitanja za državne službenike i namještenike predstavlja stalni stalni izvor pravne nesigurnosti. Ovaj zakon uređuje prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika riješenih Zakonom o državnim službenicima i namještenicima iz 2001. i 2005., a za koje je praksa pokazala da je dobro rješenje jer uvažava dobru praksu država članica Europske unije s propisanom procedurom javnog mišljenja o izboru kandidata prema znanju, sposobnostima i rješavanju eventualnog sukoba interesa, borbu protiv korupcije i Treba reći da je ovaj tekst konačnog prijedloga zakona usklađen u velikoj mjeri sa mišljenjem sindikata i kako je rekao i državni tajnik gospodin Palarić i nacionalnim udrugama jedinica lokalne i regionalne samouprave. sindikati i nacionalne udruge zastupaju mišljenje da je praktičnije da se radni pravni status svih zaposlenika uređuje istim propisom pored općeg trenda u svijetu, da se namještenici izdvoje i da se na njih primjenjuju opći propisi o radu. To izdvajanje bilo bi poglavito nepraktično za jedinice lokalne samouprave koje broje svega dva do tri zaposlenika, odnosno službenika i namještenika uz činjenicu da i tada ima nesnalaženja i različitosti u primjeni Ovaj zakon osigurava odlučivanje o pravima i dužnostima, obvezama službenika i namještenika u drugom stupnju tako da u prvom stupnju određuje pročelnik, a u drugom stupnju čelnik jedinice lokalne samouprave i žalba nije dopuštena, ali postoji mogućnost pokretanja upravnog spora. Za teške povrede službene dužnosti nema potrebe da uzimamo vrijeme, jer je već državni tajnik obrazložio, a u narednom razdoblju potrebno je donijeti posebne propise koji će regulirati klasifikaciju radnih mjesta i plaće. Naime, postignut je sporazum sa socijalnim partnerima. Također smo obaviješteni od državnog tajnika u Gospodarskom socijalnom vijeću da se plaće urede posebnim zakonom u okviru jedinstvenog sustava plaća za javnu upravu, a nakon donošenja tog zakona klasifikaciju radnih mjesta regulira uredbom Vlada Republike Hrvatske. I definitivno za kraj, pred nama se zaista nalazi jedan vrlo kvalitetan zakon koji uvažava mišljenje svih relevantnih čimbenika od ulaganja, od udruga za lokalnu samoupravu, sindikata dobre prakse zemalja članica Europske unije sa posebnim naglaskom na specifičnosti. Naravno, to apostrofiramo i posebnosti potreba u lokalnoj samoupravi, pa su razlozi radi kojih će, pa su ovo razlozi radi kojih će klub HDZ-a podržati Prijedlog zakona o državnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, Prijedlog zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj, područnoj samoupravi je u drugom čitanju. Ali nema bitne razlike od prvog čitanja, mada je za dobar iskorak bilo razloga. Naime, u demokratskim društvima i država i lokalna samouprava ima vlastitu organizacijsku podlogu i vlastitu logiku. Tako demokratski uređenim državama vlast se na svim vertikalno ustrojenim razinama dijeli na tri razmjerno međusobno nezavisne funkcije i to na zakonodavnu, dakle predstavničku, upravnu izvršnu i naravno sudsku. Djelovanje lokalne i regionalne izvršne vlasti mora biti ne samo propisima utvrđeno, nego i ograničeno pravnom normom u smislu djelokruga i nadležnosti, te samostalnosti odlučivanja u lokalnoj samoupravi. Posebna je odgovornost urediti zakon da se i u lokalnoj samoupravi poštuje načelo zakonitog postupanja nasuprot arbitrarnosti. I u lokalnoj i u regionalnoj upravi moraju biti propisima unaprijed zaštićena prava građana i u sadržajnom i u procesualnom smislu. Ni jedna od djelatnosti iz djelokruga lokalne i područne samouprave ne smije biti na isključivoj brizi pojedinaca već institucija pravne države i vladavine prava. Današnja javna uprava u cjelini trebala bi se organizirati po principima javnog interesa građana, a ne vlasti. Djelatnicima o kojima se u lokalnoj samoupravi lakše i bolje ostvaruju interesi radnih ljudi bilo bi na volju da poštuju zakon i zakonsku proceduru, a ne volju politike i političara kad bi se vrlo precizno uredila djelokrug, nadležnost i odgovornost službenika i namještenika ne samo u izvršnoj vlasti nego i predstavničkom tijelu. To se postiže mjerama dekoncentracije, decentralizacije uprave i posebno lokalne samouprave koja ne smije biti naslonjena samo na državu već i na predstavničko tijelo jedinica lokalne i regionalne samouprave. Smisao lokalne samouprave je biti što bliže građanima, biti servis građana, a ne ostvarivati funkciju države preko središnjeg ureda. Ovaj zakon ne osigurava funkciju lokalne uprave kao servisa građana. Uticaj političkih moćnika posebno regulirana i presudna nadzorna funkcija državnog resora za javnu upravu, danas je to Središnjeg državnog ureda za javnu upravu jačat će poslije ovog zakona. Dakle, bez decentralizacije države i državne uprave građani neće imati bitne koristi od ovog zakona. Na žalost niti službenici i namještenici u lokalnoj samoupravi i to zato što se uspostavlja sustav prosječnosti, ću vam zašto, lokalne samouprave i na taj način eliminira utjecaj predstavničkog tijela na servis građana. Postaje sasvim sigurno važnije zadovoljiti političku izvršnu vlast lokalne samouprave posebno predstavničko tijelo države za državnu upravu, jer je zakon namijenio posebnu kontrolu, poseban nadzor u provedbi zakona, prijema radnika i ocjenjivanju radnika dakle i službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi preko državnog ureda. Nema niti riječi o elastičnosti i prilagodljivosti lokalne samouprave, što je smisao svih uputa Europske unije i njihovih reformi. Evo nekoliko argumenata za to. Već smo ovdje čuli čak i od predstavnika predlagatelja da će Vlada, članak 79. i 80., čak i 128. predloženog zakona zakonom utvrditi plaće lokalnih službenika i namještenika. Da li mislite da je prihvatljivo u našem sustavu da se aktom vlasti, dakle zakonom eliminiraju kolektivni ugovori, pregovori sa socijalnim partnerima i tako nadomjesti volja djelatnika i predstavnika lokalne lokalne samouprave. Mislim da je to centralizacija jače nego što smo mogli očekivati kad se kunemo da organiziramo državu sukladno povelji Europske unije i zahtjevima Europske unije. Naime, članak 79., to moram citirati, 79. predloženog zakona kaže "klasifikaciju radnih mjesta uređuje uredbom Vlada Republike Hrvatske". Još bih i mogao pristati da je moguće klasificirati radna mjesta svugdje, čak da je moguće utvrditi kriterije za ocjenjivanje i vrednovanje radnih mjesta, ali članak 80. kaže "nedvojbeno plaće službenika i namještenika uređuju se posebnim zakonom". Dakle, eliminira se utjecaj lokalne samouprave na plaće službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi. Je li ovo bio stvarno cilj kad smo govorili da ćemo decentralizirati ovu zemlju i da ćemo ojačati funkciju lokalne samouprave u korist utjecaja građana. Oni najbolje znaju što je njihov interes u okvirima djelatnosti koja je dodijeljena lokalnoj samoupravi. Ekologija, komunalne djelatnosti, uređenje mjesta, uređenje grada, održivi razvoj. Tko to bolje može urediti i tko može bolje vrednovati kakav im je stručnjak na tom području potreban od jedinica lokalne samouprave, posebno građana koji su najviše zainteresirani za tu ulogu. Ako tome dodamo članak 128. nema dvojbe da se Vlada odlučila jačati svoju ulogu pa preko ovih akata disciplinirati lokalnu samoupravu. Članak 128. stavak 3. poseban zakon kojim će se urediti plaće službenika i namještenika. To je predzadnji članak, prestanak vladanja propisa dosadašnjih. Ako tome dodamo da će upravni i inspekcijski nadzor vršiti središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose, to je državni ured, onda zaista možemo se pitati je li ovo iskorak u decentralizaciji hrvatske uprave, u modernizaciji državne uprave o odvajanju lokalne i državne uprave od politike? Ne možemo dati ocjenu da jeste. Moramo reći da nije. Što je dobro? U ovome zakonu je dobro jer otvara neku sigurnost službenicima i namještenicima u lokalnoj samoupravi, ali ne daje nikakvu šansu da se ispod prosječnosti podignu plaće onima koji zaslužuju da to i dobiju. Na taj način mi betoniramo stanje umjesto da otvaramo perspektivu u lokalnoj samoupravi i sposobnim ljudima među službenicima i namještenicima, ali još nešto, da lokalna samouprava može tražiti u okvirima najveća znanja koja mogu biti potrebna ili imaju za razna područja ekologije, zaštite prostora ili nešto tako slično. Dakle, ovaj zakon će osigurati nastavak prakse da službenik bude ovisan o volji politike, a ne o vladavini prava. Na taj način građani neće dobiti moć da utječu na lokalnu samoupravu, ali to je manje važno, nego neće moći dobiti priliku da utječu i kreiraju realizaciju svojih interesa kroz organizaciju lokalne samouprave. S obzirom da je zakon pomak, a ne iskorak ka modernizaciji i decentralizaciji, ne možemo biti protiv ovog zakona, ali moramo jasno reći da nismo iskoristili priliku i barem jedan korak učinili ka europeizaciji lokalne i područne samouprave u Republici Hrvatskoj. To nas žalosti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Ovim zakonom, kao što vidimo uređujemo prijem u službu prava, obaveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinice lokalne i područne samouprave kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obaveza službenika i namještenika. Ovim zakonom se zadovoljava potreba donošenja posebnog zakona o pravima, obavezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinice lokalne samouprave i jedinica područne samouprave uvažavaju se specifičnost jedinica lokalne i jedinica područne samouprave, a time se i doprinosi decentralizaciji i diferenciranju nadležnosti ujednačavanja prakse i pravne sigurnosti. Zakon sadrži rješenja iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima iz 2001. kao i određena rješenja iz Zakona o državnim službenicima iz 2005. godina koja su se u praksi pokazala dobrim uz uvažavanja preporuke i dobre prakse država članica Opći trend u svijetu je izdvajanje namještenika iz sustava koji se odnosi na službenike te primjena općih propisa u radu na iste, uređenje statusa službenika i namještenika istim propisom, što se ovim zakonom i čini. U skladu je sa stajalištima i sindikata, a također i nacionalnih udruga lokalnih jedinica. Navedenim rješenjem također se eliminira nepraktičnost izazvana primjenom različitih zakona za zaposlene u istom upravnom tijelu, pri čemu posebno naglašavam činjenicu usitnjenost jedinice lokalne samouprave, na primjer upravni odjeli sa dva do tri službenika i namještenika, kao i dosadašnje nesnalaženje u primjeni propisa koje je dijelom uvjetovano i primjenom dva različita propisa. U članku 3. stavka 2. ovog zakona nedvojbeno pojačavamo zaštitu službenika i namještenika u upravnim tijelima lokalnih jedinica budući da propisuje mogućnost uređenja njihovih materijalnih i drugih prava kolektivnim ugovorom kojeg sklapaju ovlašteni predstavnici sindikata i općinski načelnik, odnosno gradonačelnik ili župan. Ovim zakonom je odlučivanje o pravima i obavezama npr. u prijem u službu, raspored na radno mjesto, premještaj, stavljanje službenika na raspolaganje i prestanku službe za službenike i namještenike u upravnim tijelima lokalnih jedinica osigurano u dva stupnja prema člancima 5., 6. i 7. ovog zakona u prvom stupnju odlučuje pročelnik upravnog tijela dok u drugom odlučuje općinski načelnik odnosno gradonačelnik ili župan. Iznimno ako se odlučuje o pravima i obavezama pročelnika upravnog tijela u prvom stupnju odlučuje općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan. Protiv rješenja općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana vidimo da nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Time je ujedno preuzeta praksa država članica Europske unije, ali i kvalitetnije uređeno pitanje odlučivanja o pravima i obavezama službenika i namještenika u upravnim tijelima lokalnih jedinica u odnosu na dosadašnja rješenja budući da je osiguran još jedan stupanj provjere odnosno nadzora u postupku odlučivanja, a prije upravnog spora kao krajnjeg koraka u zaštiti prava. Ovime se postiže i transparentnost na području zapošljavanja službenika i namještenika u upravnim tijelima lokalnih jedinica budući da se navedenim planom utvrđuje stvarno stanje i popunjenost radnog mjesta te potreban broj namještenika i službenika za razdoblje za koje se plan donosi, a objavljivanjem u službenom glasilu postaju svima dostupne informacije koje plan sadrži. Što se tiče uvjeta za prijem u službu člankom 14. ovog zakona uvodi se novina kojom je omogućeno osobama koje nemaju položen državni stručni ispit, primanje u službu pod uvjetom da isti polože u roku od godinu dana od prijema u službu. S obzirom na Ustavom zajamčenu ... državnih i javnih službi svim građanima pod jednakim uvjetima, ovim zakonom se i propisuje obvezatnost javnog natječaja kod prijema u službu. Izuzeci od pravila obvezatnosti javnog natječaja su svedeni na minimum kako se ne bi ostavljalo prostora za izigravanje propisa odnosno namjerno izbjegavanje raspisivanja natječaja. Sustav zasluga, odnosno sposobnosti je još jedna novina koja je usmjerena na primanje što kvalitetnijeg i osposobljenijeg kadra u službu, ali i objektivizaciju uvjeta primanja u službu, odnosno na takav način propisanog prijema u službu koji neće ostavljati mjesta manipulaciji. Osim ispunjenja formalnih uvjeta kandidati prolaze i pisano testiranje, intervju te po potrebi i provjeru putem praktičnog rada na određenim poslovima. Za razliku od važećeg zakona kao postupovni propis za teške povrede službene dužnosti predviđa se primjena Zakona o općem upravnom postupku umjesto dosadašnjeg odgovarajuće primjene odredbe Zakona o kaznenom postupku. Ovim zakonom se po prvi puta posebno i cjelovito uređuje pitanje službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima lokalnih jedinica i preuzima se praksa država članica Europske unije, ali se i zadržavaju stara kao što smo čuli rješenja koja su se pokazala korisnima kroz praktični rad u našem upravnom sustavu. I zbog svih dobrih rješenja koja ovaj zakon nudi, klub Hrvatske seljačke stranke podržati će ovaj prijedlog. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvo je uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Nije. Gubi pravo na raspravu. Onda je uvaženi zastupnik Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. U članku 56. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi kao i ranijim zakonima iz 92. godine propisano je da upravne, stručne i ostale poslove u tijelima jedinica lokalne i područne samouprave obavljaju službenici i namještenici. O prijedlogu zakona kojim se uređuje radnopravni status službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi bila je provedena saborska procedura tijekom 2000. godine, no zakon nije donesen. Ovim zakonom uređuju se prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne (regionalne) samouprave. Zakon sadrži rješenja iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima iz 2001. godine i Zakona o državnim službenicima iz 2005. godine koja su se u praksi pokazala dobrim uz uvažavanje preporuka i dobre prakse država članice Propisana je procedura javnog natječaja tzv. "merit" sustav odnosno izbor kandidata prema znanju, sposobnostima i vještinama, borba protiv korupcije, rješavanje mogućeg sukoba interesa, odlučivanje u dva stupnja o pravima i obvezama službenika i namještenika. Sam zakon definira prijam u službu te prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika. Definira se također pojam službenika i namještenika. članku 5. se govori o prijemu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika kao i o prestanku službe kaže se da odlučuje rješenjem pročelnik upravnog tijela, a protiv prvostupanjskog rješenja pročelnika može se izjaviti žalba općinskom načelniku, gradonačelniku ili županu. Tu kod mene postoji određena dvojba s obzirom da znači u prvom slučaju rješenje donosi pročelnik, kaže ali da ide načelnik, odnosno gradonačelniku, a ne onome tko je donio prvostupanjsko rješenje. Radi otklanjanja dosadašnjih dvojbi u praksi mogu li se po natječaju primiti u službu kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit izrijekom se navodi da osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijama u službu. Nadalje, propisuju se kaznena djela koja predstavljaju zapreku za prijam u službu. S obzirom na Ustavom zajamčenu dostupnost državnih javnih službi svim građanima pod jednakim uvjetima propisuje se obveznost javnog natječaja kod prijama u službu. Službenici su dužni isto tako se trajno osposobljavati za poslove radnog mjesta i usavršavati stručne sposobnosti i vještine organiziranim programima izobrazbe putem radionica, tečajeva i savjetovanja. Nadređeni službenici dužni su svojim podređenima omogućiti pohađanje organiziranih programa. Evo zbog svega ovoga ja ću osobno podržati donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem se. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Krešimir Gulić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja ću se sa par riječi osvrnuti na prijedlog zakona o službenicima i namještenicima lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pred nama je taj zakon koji će obuhvatiti prema podacima oko 550 općina i gradova, 20 županija i Grad Zagreb, rečeno je da će to znači ovim zakonom biti obuhvaćene oko 12 tisuća djelatnika zaposlenih u lokalnoj područnoj i regionalno samoupravi. svakim danom je izražena potrebno donošenje posebnog Zakona o pravnim obvezama i odgovornostima službenika, namještenika u upravnim tijelima jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave kojim će se uvažiti i ove posebnosti u samoj svim jedinicama lokalne samouprave. Odgovarajuće primjene odredba drugog zakona koje ne poznaje i ne uvažava specifičnosti lokalne samouprave, već godinama uzrokuje na neki način različita tumačenja i pristupe u praksi i stvaraju na neki način nekakvu jednu određenu pravnu nesigurnost. Prijedlog ovog zakona izrađen je na osnovi tekstova ranih prijedloga Zakona o službenicima u lokalnoj samoupravi iskustva o uređenju obaveza i odgovornosti državnih službenika u skladu sa dobrom praksom članica Europske unije, te teksta Prijedloga Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi koja je izradila radna skupina imenovana od strane udruga, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Tekst konačnog prijedloga zakona što je sigurno važno reći, dostavljen je na mišljenje nacionalnim udrugama jedinicama lokalne i područne samouprave, te sindikatima, te je u znatnoj mjeri usklađen sa njihovim primjedbama i prijedlozima. Evo rekao bih samo neke pitanja koja će se urediti ovim zakonom, znači definiranje pojma službenika i namještenika, razgraničenje poslova koje obavljaju, prijem u službu, prava i obaveze i odgovornost službenika, stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, ocjene službenika, status namještenika, nadzor nad primjenom zakona, kaznene odredbe i status službenika službenika i namještenika u prijelaznom razdoblju. Ono što bih htio osobno reći i pohvaliti predlagatelja zakona u prvom čitanju ja sam sugerirao jedan prijedlog i evo drago mi je da je on u članku 124. je obuhvaćen koji kaže da zbog zaštite zatečenih službenika i zadržavanje stečenih prava u konačnom prijedlogu zakona, dodana je odredba kojom se propisuje da službenici i namještenici zatečeni na dan stupanja na snagu ovog zakona na radnim mjestima za koje ne ispunjavaju propisani uvjet stručne spreme, mogu se nakon donošenja Pravilnika o unutarnjem redu usklađenog s odredbama ovog zakona i uredbe o klasifikacijskih radnih mjesta rasporediti na radna mjesta za koja se propisuje uvjet stručne spreme za stupanj više od stručne spreme koju su ti službenici i namještenici imali. To je mislim posebno bitno upravo što sam rekao i u prvom čitanju, da stvarno imamo dosta djelatnika koji su evo osnivanjem novih jedinica lokalne samouprave '93. i '95. godine, i razdruživanju pojedinih općina su preuzeti. Nije bilo izbora puno, nije bilo visoke stručne spreme, a ti ljudi su odradili po meni jedan važan posao od računovodstva pa sve ono do samog ustroja naših općina i gradova. Mislim da na ovaj način smo ih zaštitili da ih stvarno novom klasifikacijom ne bi im snizili plaću i stavili na najmanje plaće, mislim da je to na ovaj način riješeno. Što se tiče samih plaća, kako je rekao državni tajnik mislim da nadam se da plaće ne bi trebale ići dolje u jedinicama lokalne samouprave, makar moramo i tu biti svjesni da možda kod nekih ima i malo nekakvih nekakvih nelogičnosti, ali nadama se da Vlada će sigurno voditi računa da se te plaće ne smanjuju, jer evo specifičnost naših općina i gradova je takva da i teško ćemo onda naći i djelatnike koji će obavljati te poslove ako budu se plaće Pa evo kako je rečeno, kako je rako i državni tajnik ja se nadam da vas sve to neće dirati i zbog svega ovog prije izrečenog podržat ću donošenje ovog zakona. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. ja uvaženi potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče. Nakon 15 godina intenzivnog rada što profesionalnog, što volonterskog na različitim funkcijama u lokalnoj samoupravi, čovjek bi morao biti sretan, da smo napokon došli do zakona i ja zaista s te strane mogu izraziti zadovoljstvo, da napokon danas raspravljamo o zakonu o kojem ćemo glasati za kojeg smo se zalagali preko udruge gradova, čak moram reći vrlo kooperativno surađivali čitav niz godina. Neki puta nije bilo političke volje, neki put nije bilo političkog trenutka zbog važnijih poslova da to dođe na dnevni red, evo sada smo došli i do te točke. Ja ću nastaviti zapravo tamo gdje je uvaženi kolega i prijatelj Gulić stao. državna uprava jest da je ista i različita, jer je u Dubrovniku i u Rijeci, i u Zagrebu ispostavama poslovi su otprilike isti. Kod lokalne samouprave na žalost zapravo općine u županiji Krapinsko-zagorskoj i grada, teško da biste mogli dvije općine i dva grada usporediti i reći da je to isto, po nazivu, po ovlastima, po poslovima poslovima koji su u nadležnosti. Međutim, kada pogledate kadrovski sastav, kada pogledate organizaciju, broj odjela, onda zapravo dolazimo u situaciju da ona koncepcija o kojoj se govori o pitanju plaća je vrlo upitna. kod nas u malim gradovima i u malim općinama ljudi rade dva, tri ili četiri posla istovremeno različita. Četiri posla koja u većem gradu, četiri izvršitelja rada sa određenom stručnom spremom, kvalifikacijama i zapravo nisu "Katica za sve". Mi možemo reći da nama, govorim iz osobnog iskustva osim računovodstva i financija, čisti računovodstva i financija svi ostali su plejmekeri i igrači za sve. Komunalni redar je istovremeno i komunalni referent za obračun komunalnog doprinosa. Istovremeno zadužen za još niz poslova koje je teško opisati, jer su to oni ad hoc poslovi koje građani očekuju da lokalna samouprava riješi u hodu i odmah i koja je puno puta u opisu poslova i radnih zadataka kao što se to nekad zvalo nema klasificiranih i nema spomenutih. Drugo, ja mogu reći konkretno o svom gradu od 15 po satima rada ljudi nešto više po broju izvršitelja jer imamo tri invalida svi ti ljudi su prošli informatičke tečajeve, tečaj stranog jezika. Viša stručna sprema i visoka je 50% od ukupno zaposlenih. Jedina stvar koja mnoge njih drži u lokalnoj samoupravi je to relativno pristojna plaća i relativno stabilno radno vrijeme. Jedan od tih dviju točaka ako se promijeni ti ljudi će otići. Uglavnom je to ženska radna snaga hvala Bogu, je obiteljske, roditeljske, majčinske obveze traže jednu takvu stabilnost koju danas u gospodarstvu rijetko se sreće pa i u nekim drugim poslovima. I onda ja tu dolazim do situacije jedne koja je nevjerojatna a to je vjerojatno u Hrvatskoj jedino od svih tranzicijskih zemalja a vjerojatno i zapadne Europe i Europske unije. Jedino naši sindikati se bore za manje plaće. Sindikati se nisu zalagali na Gospodarsko-socijalnom vijeću za poseban zakon zato jer žele više plaće u lokalnoj samoupravi. Ne, jer mi navodno stršimo u odnosu na državne službenike. Umjesto da se svi zajednički borimo a mislim da se svi slažemo bez obzira što smo iz lokalne samouprave da ljudi u državnoj upravi trebaju biti adekvatno plaćeni za ono što rade i za svoju stručnu spremu i da se tu čitava zajednica, čitavo društvo, mi kao parlament moramo zalagati i pritiskati Vladu da štedimo na mjestima gdje smo rastrošni a da ulažemo u ljude i u zadržavanje kvalitetnih ljudi. Kod nas sindikalisti i sindikat uvijek se javljaju, ja sam im to rekao na radnoj grupi kod premijera kad smo govorili o onim cijenama, kad je poskupila voda u Zagrebu na cijenu koju mi već tri godine plaćamo u Zagorju, onda su oni digli glas da su komunalije otišle nebu pod oblake. Ali dok smo mi morali poskupiti u Zagorju jer nismo imali drugog izlaza niti jedan sindikalista se nije javio i rekao treba zaštititi građane i radnike u Zagorju i vidjeti da se skinu cijene komunalije, vode i slično. Kad se govori o podršci zakonu apsolutno ću ga podržati ali s time da se nadam da će ovi amandmani koje smo mi predložili od strane Odbora za lokalnu samoupravu područnu i regionalnu biti i usvojeni a to je da se zakonom ne reguliraju i ne rješavaju plaće. Nazivi da u smislu onome o čemu smo razgovarali Akademije lokalnih službenika, znači da možemo osigurati jedan transfer napredovanja ljudi, da nema ograničenja, da je došao u gradu do pročelnika, malom gradu govorim i da onda zapravo odlazak u županiju ili u državnu službu mu nije interesantan i da na taj način sakatimo i te institucije. Znači, jedan red i rang u kojem može napredovati, nazivlje da koliko toliko bude ujednačeno da se zna. Ali kažem, ovo pitanje utvrđivanja plaća to je zbilja zadiranje u lokalnu samoupravu jer i ovdje tu dobre namjere, vele da su i put u pakao popločen dobrim namjerama. Konkretno, u nekim sredinama utvrđivanje osnovice koje je sada za državne službenike bi bio skok nebu pod oblake jer mi načelnici, gradonačelnici ne vodimo kod utvrđivanja visine plaća računa samo o fiskalnom kapacitetu i financijskom nego i o, to se nekad zvali o lokalnim prilikama da ne odskačemo u odnosu na gospodarstvo, na školstvo, na obrtništvo jer svi ti birači, svi ti platioci poreza, komunalnih naknada i slično sjede nam za vratom i odmah glasno reagiraju ako gradska ili općinska uprava odskače sa svojim plaćama u odnosu na njihovu sredinu. Stoga ponavljam, pozdravljam da smo došli do ovog trenutka. Nadam se da će i gospodin Palarić, ja velim da smo nas dvojica uvijek gledamo čašu na dva različita načina. Kod njega je čaša na pola puna, za mene je na pola prazna. Ali takva nam je pozicija, no nadam se da će državni ured i Vlada razmisliti o ovoj varijanti oko potrebe utvrđivanja plaća zakonom od strane Vlade. Hvala lijepa potpredsjedniče. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I završni osvrt u ime predlagatelja uvaženi Antun Palarić državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Bit ću vrlo kratak jer zakon je uglavnom dobio podršku. Jedina kritika je bila danas rečena na ono što ovaj zakon uopće ne uređuje, dakle o nekakvoj bojazni o smanjenju plaća u lokalnoj samoupravi i ta bi se time ugrozila autonomija i sloboda u lokalnoj samoupravi. Pitam se da li su suci i državni odvjetnici ograničeni u svojoj slobodi u radu a plaće su im uređene zakonom? Da li je predsjednik Republike ograničen u svojoj slobodi plaća mu je uređena zakonom? Da li su učitelji, nastavnici, profesori, liječnici? Svi su oni slobodni, ali u zemlji mora biti reda. Mi možemo gledati čašu polu punu ili polu praznu i da to bude dio dojma. Međutim, kada radimo ozbiljan posao onda se i ozbiljno pripremamo u našem uredu. I mi smo naručili analizu plaća u Europi i u Hrvatskoj lokalnoj samoupravi, provelo je nezavisno tijelo, bio je javni natječaj, Institut za međunarodne odnose je dobio posao na javnom natječaju pod kontrolom Svjetske banke. I do čega smo došli? Jedino u Hrvatskoj su plaće u lokalnoj samoupravi iznad plaća u državnoj upravi. Ne mislimo smanjivati plaće. Javno i odgovorno tvrdim nije nam cilj smanjiti plaću u lokalnoj samoupravi. Mi želimo da se u Hrvatskoj dobro živi ali želimo da bude i reda. Stoga zahvaljujem svima onima koji podržavaju donošenje ovog zakona makar i djelomično jer svaki korak naprijed za lokalnu je ipak korak naprijed. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu za to uvjeti. I time završavamo današnje zasjedanje. Sutra počinjemo radni dan u 9,30 sati sa 12. točkom dnevnog reda Konačni prijedlog zakona o područjima posebne državne skrbi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 117, i redom onda po dnevnom redu s time da ćemo sutra imati glasovanje o amandmanima na rebalans državnog proračuna. Očekujemo negdje početak oko 11 sati. Zahvaljujem i želim vam laku i ugodnu noć.